opnum fundi um Lindarhvolsmálið, sem væri svo sem ekki í frásögur færandi og eitthvað til að fagna ef það væri ekki svo að til stendur að bjóða og boða settan ríkisendurskoðanda á opinn fund stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar til að ræða — og nú getum við spurt: Hvað ætlum við að ræða við settan ríkisendurskoðanda? Á að kalla manninn til fundar við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd til að ræða greinargerð sem hann má ekki ræða? Til að vitna í skjal sem má ekki vitna í? Til að ræða skjal sem má ekki birta? Ég vil mótmæla þeirri stöðu sem settur ríkisendurskoðandi er settur í með þessari boðun á meðan forseti þráast enn við að birta greinargerðina. Ég vil lýsa því yfir að hér er um mikla sýndarmennsku að ræða af hálfu meiri hlutans sem ætlar að skreyta sig einhverjum gagnsæisfjöðrum til að halda mögulega tilgangslausasta fund þingsögunnar.

Herra forseti. Hér er að teiknast upp svolítið áhugaverð staða í boði ríkisstjórnarflokkanna. Gagnsæið er orðið svo mikið, upplýsingaviljinn og upplýsingagjöfin svo yfirþyrmandi að nú stendur til að halda opinn fund í beinni útsendingu um trúnaðarmál. Gagnsæið er svo mikið að þessi opni fundur í beinni útsendingu er um trúnaðargögn sem þingmenn meiri hlutans segjast vilja birta en ætla samt bara ekki að gera það. Settur ríkisendurskoðandi á að sitja fyrir svörum um eitthvað sem enginn veit hvað er og enginn má tala um og alls ekki spyrja þótt ríkisstjórnarflokkunum finnist að samtalið eigi að fara fram fyrir opnum tjöldum í trúnaði. Alltaf gott að taka samtalið. Þetta opinbera trúnaðarsamtal í beinni útsendingu um trúnaðargögnin fer fram eftir helgi þar sem sá sem situr fyrir svörum má alls ekki svara. Þegar ég vann í sjónvarpinu voru svona trúnaðarmál sem ræða þurfti opinberlega afgreidd þannig að gesturinn var blörraður og röddinni breytt. [Hlátur í þingsal.] Í tilfelli Alþingis er annar kostur í boði og hann er talsvert betri: Afléttum trúnaði af greinargerðinni og ræðum opinberlega, efnislega og án trúnaðar í beinni útsendingu hvernig farið var með fjármuni almennings. Þessi fyrirhugaði farsi stjórnarmeirihlutans um leyndardóma Leyndarhvols er með þeim lélegri á dagskrá Alþingis í manna minnum.

sem hv. þm. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og Sigmar Guðmundsson hafa sagt hingað til. Hér er að teiknast upp alveg furðulegur pólitískur farsi þar sem verið er að taka fyrir

þessum setta ríkisendurskoðanda, án þess að hann megi tala um sína niðurstöðu. Þetta er náttúrlega bara svo yfirgengilega fáránlegt að það nær ekki nokkurri einustu átt. Við þurfum bara að opinbera þetta mál. Við þurfum að hætta þessum feluleik og fara að ræða um þessa hluti eins og þeir eru vegna þess að þjóðin á rétt á að fá að vita hvað þarna gekk á.

má ekki svara. Hvernig á hann eiginlega að fara að þessu? Hvað ef hann fer yfir strikið og segir eitthvað sem má ekki segja? Hvernig í ósköpunum á þetta að vera? Herra forseti. Það mátti halda það hér áðan að sumir

Við áttum okkur alveg á því undir hvaða dagskrárlið þessi fundur eru boðaður, en settum ríkisendurskoðanda er væntanlega boðið vegna þeirrar vinnu sem hann vann. Hann skilaði af sér þeirri vinnu með greinargerð sem hann skilaði til þingsins. Þegar hann gerði það og þegar stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd tók að sér umfjöllun um skýrslu ríkisendurskoðanda þá var honum tjáð að hann mætti ekki tjá sig um efni greinargerðarinnar vegna þess að sumir þættir hennar væru bundnir trúnaði. Þegar hann óskaði svo eftir skýringum frá skrifstofu þingsins og hvaða þættir það væru sem væru bundnir trúnaði í greinargerð, sem hann sem settur ríkisendurskoðandi sendi þinginu, fengust engin svör. Ég fæ ekki séð að neitt hafi breyst í þeirri stöðu. Settur ríkisendurskoðandi er enn í þeirri stöðu að hann hefur ekki fengið svör frá skrifstofu þingsins eða forseta þingsins um það hvað það er sem á að heita svona mikið leyndarmál í þessari greinargerð, sem er augljóslega

og ekkert óeðlilegt við það. Herra forseti. Mér þykir kannski fullmikið talað um farsa og myndi nú kannski beina því til baka eftir umræðu um þetta mál undanfarnar vikur sem fjallar um skjal sem hreint út sagt

hið rétta að gera í þeirri stöðu, er að taka málið á til þess bærum vettvangi eins og við getum gert, sem er á vettvangi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar fá til þess bæra aðila til að tjá sig um efnisatriði máls eins og hefur verið gert í dómsal fyrir skömmu síðan af nefndum settum ríkisendurskoðanda. Honum er vel treystandi til þess að gera greinarmun á því hvað hann getur fjallað um, hverju hann vill koma á framfæri um stöðu þessa máls og við getum rætt það við aðra ríkisendurskoðendur í þessu máli sem málið snýr hvað mest að. Þannig að ég hafna þessum fullyrðingum stjórnarandstöðunnar.

Hvað erum við að reyna að gera í vinnu okkar hér á Alþingi? Hvað erum við að reyna að gera í þessu Lindarhvolsmáli? Við erum að reyna að leiða það fram hvað gerðist þegar eigur almennings voru seldar fyrir hundruð milljarða. Við erum að reyna að leiða það í ljós. Við erum með vinnu frá tveimur ríkisendurskoðendum. Meiri hlutinn vill bara að ræða það á forsendum annarrar skýrslunnar en ekki út frá hinni. Af hverju ætli það sé? Ég kann ekki svarið við því en það er þannig að það hvílir trúnaður á öðru gagninu en hinu ekki. Það liggja fyrir lögfræðiálit um það að Alþingi eigi að birta gögnin og það gildi annað um þetta þegar þetta er komið inn til þingsins með formlegum hætti heldur en ef skjölin væru enn þá hjá Ríkisendurskoðun. Svo er það þannig, þegar menn eru alltaf að tala um að þetta sé vinnuskjal, að það kemur skýrt fram í bréfi sem Sigurður Þórðarson skrifaði Alþingi árið 2018 að hann hafi skilað vinnuskjölunum til Ríkisendurskoðunar. En greinargerðin fór hins vegar til þingsins, Seðlabanka, fjármálaráðuneytisins, og þannig stendur málið. (Forseti hringir.) Við hljótum að tala um þetta út frá öllum þeim gögnum sem fyrir liggja með formlegum hætti frá ríkisendurskoðendunum báðum.

Það er ekki rétt. Ef það væri þannig að þetta væri vinnuskjal sem væri undanþága frá því að birta, þá þýðir það ekki að það sé bannað að birta greinargerðina, það væri bara undanþága,

nákvæmlega sama í þessu máli. Við skulum passa okkur á að tala rétt um gögnin sem við erum að vinna með hérna og ekki láta fólk slá ryki í augun á okkur varðandi það að það sé eitthvað bannað hérna. Ef þetta væri vinnuskjal þá væri heimild til að birta það ekki, en það mætti alveg gera það. Það myndi ekki brjóta á neinum eða neitt slíkt. Enda er ekkert í þessu þessari greinargerð sem á að leyna á neinn hátt.

Enginn annar aðili hefur komið og sagt: Nákvæmlega þetta er eitthvað sem verður að fela. Enginn.

Þetta er mjög villandi málflutningur. Settur ríkisendurskoðandi var fenginn til að vinna þetta starf þar til um vanhæfi ríkisendurskoðanda væri ekki Þegar það vanhæfi var ekki lengur til staðar skilar hann þessari vinnu til þess bærs ríkisendurskoðanda sem klárar þá vinnu, byggt á þessu skjali. klárar þá vinnu eftir öllum þeim viðmiðum og reglum sem það embætti setur sér og skilar fullbúnu skjali til þingsins. Þetta eru ekki tvö aðskilin skjöl. Þetta eru annars vegar einhvers konar drög og hins vegar fullbúið skjal. Það er bara ein Ríkisendurskoðun í þessu landi. Sú Ríkisendurskoðun hefur sagt mjög skýrt að það megi ekki birta þessi drög. í þeirri stöðu er þingið.

settur ríkisendurskoðandi sé bara fullmeðvitaður um hverju hann megi greina frá og hverju ekki. Ég held að hann skilji hvorki upp né niður. Hann hefur komið fram og sagt að hann skilji ekki hvers vegna greinargerðin er ekki birt. Hann vill að hún verði birt í heild sinni. Ég held hann telji sig færan um að tala um þetta allt saman, það skilur enginn um hvað trúnaðurinn gildir hérna.

Virðulegur forseti. Fyrrverandi settur ríkisendurskoðandi, Sigurður Þórðarson, hefur áður verið boðaður fyrir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og ég ætla að lesa upp úr bréfi þar sem hann lýsir því hvernig það endaði. „Ég var boðaður á fjarfund nefndarinnar 19. ágúst 2021 þar sem fyrrnefnt bréf mitt frá 17. febrúar 2021 var m.a. til umfjöllunar. Í upphafi fundarins kynnti formaður nefndarinnar þá ákvörðun skrifstofu Alþingis að með bréf setts ríkisendurskoðanda frá 17. febrúar 2021 sem hafði að geyma athugasemdir við lokaskýrslu Ríkisendurskoðunar, skýrslu sem nota bene vísar sérstaklega til þessa svokallaða vinnuskjals, skýrslu sem felur í sér einhvers konar samtal við skjal sem stjórnarliðar halda því fram hér að sé einfaldlega drög og vinnuskjal til eigin nota hjá stofnuninni. En svo ég klári nú að lesa upp úr þessu:

Það ganga alla vega þær sögur og einhvers staðar hefur maður heyrt að þær stangist í einhverjum stórum atriðum á, þessar tvær skýrslur, greinargerðin annars vegar og skýrslan hins vegar. Ég veit ekki hvort það er rétt, það getur vel verið að svo sé ekki. Ef svo er ekki þá er ekkert mál að birta þetta, bara ekki neitt. En við þurfum að fá úr þessu skorið. Þetta snýst um traust. Það er gríðarlega mikið vantraust í þjóðfélaginu gagnvart öllu sem snertir

leyfum bara öllum að lesa þetta. Ég held að það geti ekki verið það mikil leyndarmál í þessu að það skaði einn Við eigum að fara að ræða eitthvað sem enginn má sjá

Eða er það bara hæstv. forsætisráðherra sem er að ýta undir þetta ástand, að heil nefnd sé að ræða hér hluti sem enginn má sjá nema forseti þingsins? Þetta er auðvitað óþolandi ástand.

töluvert viðurhlutamikið af hálfu þingsins að birta þessa greinargerð setts ríkisendurskoðanda eru mjög alvarlegar og eindregnar athugasemdir sem komið hafa frá ríkisendurskoðanda, sem tók við verkefninu sumarið 2018 og lauk því 2020.

Ríkisendurskoðun hefur bæði vísað til laga um Ríkisendurskoðun og þeirra skilmála sem þar eru í 15. gr. varðandi afhendingu gagna.

Virðulegi forseti. Hér er talað um farsa og leikrit. Ég held að við séum kannski með sitthvort handritið í þessu máli. Málið er miklu stærra en þessi greinargerð. Málið fjallar um skýrslu um Lindarhvol, hvernig vinnunni við hana vatt fram.

Hvenær hefur það tíðkast að ríkisendurskoðandi sé að senda Alþingi vinnuplagg og drög að því sem hann raunverulega á að gera? Það er nú það fyrsta hérna sem ég negli hausnum í. Og í öðru lagi: Hvernig stendur á því að vera að gera svona lítið úr settum ríkisendurskoðanda, sem var jú í eitt ár að sjóða saman þessi drög og þessi vinnuplögg,

Virðulegi forseti. Ég veit að ég á að koma hérna upp og mér á að vera gróflega misboðið en mér finnst þetta bara svo sjúklega fyndin sena þegar stjórnarliðar standa hér og tala: Hér er að teiknast upp ofboðslega flókin staða. Við megum bara ekki. Við erum að vísu með mjög skýrt lögfræðiálit sem segir að okkur beri skylda til að birta þetta gagn. Allir í forsætisnefnd vilja birta þetta gagn. Ég vildi að gæti hjálpað ykkur en ég ætla bara ekki að gera það. Það er málið í þessu. — Góðar stundir.

að ég þoli ekki þennan söng um að hér sé verið að vega að heiðri einhverra embættismanna af því að þingmenn eru að kalla eftir upplýsingum. Við hljótum bara að geta gert betur þegar við erum ósammála. Getum við ekki sleppt þessu væli? Svo er hitt. Ef það er ólöglegt að við fáum þessi gögn þá hlýtur það að vera svo kirfilega ólöglegt að við hljótum bara einhvern veginn að geta sammælst um að það sé ólöglegt. 15. gr. laga um Ríkisendurskoðun stendur framar ákvæðum upplýsingalaga, en þegar slíkt vinnuskjal er sent á flakk úti um allan bæ þá glatar það þeirri stöðu sinni, er bara ekki lengur vinnuskjal og það er ekkert ólöglegt við að birta þetta. Eða hvað?

Alþingis en ekki ríkisendurskoðanda. Það er ekki verið að vega að neinum heiðri einhvers ríkisendurskoðanda eða neitt svoleiðis þegar við erum að fjalla um gögn sem eru hjá Alþingi. Við erum með upplýsingalög um stjórnsýslu Alþingis og þau gögn sem Alþingi er að sýsla með. Sumir þingmenn geta farið í eitthvert læst herbergi á Alþingi og lesið skýrsluna án aðkomu ríkisendurskoðanda.

Herra forseti. Ég vona að það verði ekki þannig í framtíðinni að þingheimur fari almennt á taugum þótt boðaður sé opinn fundur í einhverri nefnd, í þessu tilfelli um Lindarhvol, eins og mér sýnist vera hér, að það er einhver ákveðin taugaveiklun sem ég skil ekki af hverju er. En alltaf upplifir maður eitthvað nýtt.

um andmælarétt þeirra sem eru til skoðunar eða sæta skoðun hjá Ríkisendurskoðun, en þeir nutu ekki þess andmælaréttar við vinnu setts ríkisendurskoðanda enda vannst honum ekki tími til

Svo lagði meiri hlutinn til að við gerðum það og að sjálfsögðu varð ég við því. Það er hins vegar þannig, hæstv. forseti, eins og margoft hefur komið fram hér í þessum ræðustól, að það er náttúrlega ekki á færi nefndarinnar að létta trúnaði af greinargerðinni margumtöluðu. Það mál þurfum við einhvern veginn að leysa á vettvangi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og það verður m.a. rætt á fundi nefndarinnar á morgun. Hitt er, og hygg ég þá að hv. þingmenn meiri hlutans í nefndinni hafi kannski ekki alveg hugsað beiðni sína til enda,

Það eru vissulega tímamót að við skulum vera að ljúka þessu umdeilda máli núna og það mun skipta miklu máli fyrir þennan málaflokk. Það er búið að reyna hér ítrekað í nokkur ár að gera breytingar á útlendingalögum. Aðstæður hafa breyst mjög mikið á þessum tíma og í dag stöndum við frammi fyrir fordæmalausum vanda þegar kemur að því að taka á móti öllum sem leita hér til okkar sem flóttamenn og leita eftir vernd. Því er í mínum huga alveg ljóst að við þurfum að íhuga enn frekari skref til að færa okkur nær því regluverki sem gildir í nágrannalöndum okkar þannig að við séum ekki að fá þann fjölda hingað til okkar sem er langt umfram það sem er í nágrannalöndum okkar. En þetta er mikill áfangi á leið. Ég þakka nefndinni og sérstaklega meiri hlutanum fyrir góða og vandaða vinnu í þessu máli og fagna mjög þessari niðurstöðu. Þetta mál innsiglar þá afstöðu sem ég hef svo sem haft lengi, sem er að þessi ríkisstjórn er fjandsamleg flóttafólki. Hér á að senda skilaboð um að fólk skuli koma sér úr landi ellegar bíði þess að vera sent á götuna án aðstoðar og án aðgangs að lágmarksþjónustu. Þetta á að hafa fælingarmátt. Þetta á að losa okkur við segla, eins og við séum bara með þá á ísskápnum hjá okkur, sem togi til sín einhverja vonda útlendinga sem vilja leggjast á velferðarkerfið okkar eins og einhverjar vampýrur. Þessi orðræða, þetta frumvarp er strax farið að hafa áhrif til aukinnar útlendingaandúðar á Íslandi. Við sjáum það og við merkjum það í könnunum. Með þessu er verið að innsigla verknaðinn og það er verið að senda skýr skilaboð. Flóttamenn eru ekki velkomnir hér.

Herra forseti. Við erum nú komin á leiðarenda í ansi langri og flókinni vegferð sem hefur staðið yfir í nokkur ár. Ég er hér komin til að styðja þetta frumvarp svo breytt. Ég hefði ekki getað stutt það í upphafi þegar ég settist hér á þing. Hv.

en ég í sannfæringu minni trúi því að við séum hér að afgreiða mál sem er flókið en við erum að gera rétt með því að segja já í dag. Það er búið að vinna málið gríðarlega vel, miklu betur og lengur en nokkurt annað mál sem ég hef komið að í þessu þingi. Við höfum fengið fjölmarga gesti og orðið hefur verið við beiðnum sem komu fram í umsögnum.

Öll höfum við sagt að við viljum skilvirkt og mannúðlegt kerfi sem skilar sanngjarnri niðurstöðu fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd. Við höfum öll sagt að flóttamannakerfið sé ekki fyrir efnahagslegt flóttafólk. Öll virðumst við vera sammála um hvert markmiðið eigi að vera en, og ég held að það verði að segjast upphátt, við virðumst ekki vera sammála um það hverjir geta verið flóttamenn. Það kom skýrt fram á opnum fundi allsherjar- og menntamálanefndar að sum okkar

og ásaka okkur hin um að vilja að öll geti flokkast sem flóttafólk þegar við viljum í raun og veru bara að mannréttindi séu virt.